У зв'язку з пропозицією народних депутатів України, поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, про скликання позачергової сесії Верховної ради України дев'ятого скликання, та згідно статті 11 Регламенту Верховної Ради України сьогодні ми проводимо позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання. Прошу народних депутатів України підготуватися до реєстрації. Як завжди нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки. Це перша зліва. Пам'ятаєте. Я дякую. Або, як підказує Руслан Олексійович, третя справа.

Готові реєструватися? Прошу реєструватися. В залі зареєстровано 289 народних депутатів України. Позачергову сесію Верховної Ради України оголошую відкритою. Державний Гімн.

сідати. Шановні народні депутати, надійшла заява від двох фракцій про перерву, про реальну перерву: "Батьківщина" з…

Ви наполягаєте на виступі зараз? Може, краще після перерви? Будь ласка, виступайте. Шановні колеги, спочатку надійшла заява про перерву з заміною на виступ від "ЄС", виступ – 3 хвилини. Після цього оголошується перерва на 30 хвилин.

"Голос", "Європейська солідарність" взяли перерву, перерву з заміною на виступ. Андрій Володимирович Парубій. днями прозвучала тривожна інформація, що знову планується винести на позачергову сесію законопроект про знищення української мови. "П'ята колона" не полишає спроб розпочати фронтальну атаку на засадничий, державотворчий Закон про українську мову. Минулого тижня тисячі людей на вулицях українських міст і ефективні дії і фракції "Європейська солідарність", і інших українських фракцій в парламенті і поза парламентом не дали винести цей закон на порядок денний. Але планів своїх "п'ята колона" не зреклась і має намір винести це питання на позачергову сесію. Я можу вам сказати, що можливість винесення цього питання можливе тільки або за підписом Президента України або за ініціативи 150 депутатів. Президент Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність перегляду Закону про мову. Це хибна, помилкова і небезпечна позиція. Її ще не пізно виправити. Ми маємо усвідомити, що генеральний штаб наступу на українську мову розташований у Кремлі. Там ніяк не можуть змиритися з існуванням українського народу, української держави і української мови. Президент України і Головнокомандувач не може іти у фарватері московської пропаганди адже атака на мову це частина гібридної атаки Росії на Україну. Питання мови – це також питання і безпеки. Тому "Європейська солідарність" вимагає від Зеленського зайняти державну позицію і не ініціювати винесення того питання на позачергову сесію. Також "Європейська солідарність" звертається до усіх народних депутатів і також до тих, хто поставив свій підпис до цього закону, не давати 150 підписів для перегляду Закону про мову. У цьому питанні ми повинні залишити у повній ізоляції всю п'яту колону і промосковські сили, які є в цьому залі. "Європейська солідарність" попереджає про масові акції протесту у випадку, якщо влада піде на поводу у реваншистських проросійських сил і допустить позачергову сесію з мовного питання. Перегляд Закону про українську мову це червона лінія, порушення її призведе до загострення політичної ситуації в Україні. І повністю буде на відповідальності монобільшості і Президента Зеленського. Не чіпайте мову! Мова об'єднує! Мова робить нас сильними! Мова – це наша зброя! Слава Україні! Прошу голів депутатських фракцій та груп зібратися в моєму кабінеті для наради. Шановні голови депутатських фракцій та груп! Дякую.